Nastavljamo s radom. Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 92. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Hitni postupak primjenjuje se sukladno, u skladu članku 161. Poslovnika. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje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

nacionalnim središnjim bankama treba biti usklađeno s odredbama ugovora o osnivanju Europske zajednice i odredbama statuta najkasnije do dana pristupanja u članstvo Europske unije. Sukladno tome izrađen je ovaj nacrt prijedloga zakona kojim će se uskladiti u cijelosti zakonodavstvo Republike Hrvatske s važećim pravnim standardima Europske unije u dijelu koji se odnosi na stupanj neovisnosti središnje banke u smislu institucionalne, funkcionalne, osobne i financijske neovisnosti, zabranu kreditiranja od strane Hrvatske narodne banke, pobliže definirati i detaljnije prikazati cilj Hrvatske narodne banke u smislu održavanja stabilnosti cijena te druge nužne prilagodbe koje proizlaze iz statuta iz sekundarnih izvora prava Europske unije, dakle njihove uredbe, preporuke i drugi akti kojima se uređuje ovo područje. Također predloženim zakonom u cijelosti će se osigurati nesmetano funkcioniranje Hrvatske narodne banke u okviru europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke kako pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, tako i nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske. Obzirom na dio teksta važećeg zakona kojeg je bilo nužno doraditi kao i na činjenicu da je važeći tekst zakona već jednom imao opsežnije izmjene i dopune te da bi daljnje izmjene dovele u pitanje preglednost takvog zakona, a samim time i otežalo primjenu, ocjenjeno je svrsishodnim predložiti novi tekst zakona koji je pred vama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzetu riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Poznati Will Rogers je davno kazao da od postanka čovječanstva do danas postoje tri velika izuma vatra, kotač i središnje bankarstvo. Naravno da ozbiljni ekonomisti središnje bankarstvo ne smatraju izumom, ali je time Rogers slikovito htio uputiti nas na iznimnu važnost središnjih banaka u nacionalnoj ekonomiji. Središnja nacionalna banka jest zapravo banka svih banaka, a time njena osnovna funkcija postaje reguliranje ponude novca u državi i reguliranje kreditnih uvjeta te utjecanje na razine kamatnih stopa. Zadaća i cilj središnjih banaka je da instrumentima monetarne politike koji su na raspolaganju i u rukama središnjih banaka osiguravaju ujednačen rast nacionalne proizvodnje, osiguravaju nisku nezaposlenost te postižu i očuvaju stabilnost cijena, odnosno obuzdavaju inflaciju. Upravo je inflacija najveći neprijatelj središnje banke, mnogi je se boje, a ponajviše ekonomisti jer oni sigurno razumiju da je taj strah opravdan i znaju da umjerene stope inflacije mogu degenerirati u hiperinflaciju i time dovesti do mnogih poremećaja u tržišnoj i nacionalnoj ekonomiji. Iako je Hrvatska '90.-ih godina bila svjedokom da porast razine cijena nije bio pod kontrolom i da je inflacija iz kasa prešla u galop, posljednjih desetak godina hrvatsko gospodarstvo se srećom odvija i razvija u stabilnom makroekonomskom okružju. To potvrđuje između ostalog podaci o godišnjim stopama inflacije u razdoblju od 2000. do 2007. godine u kojemu su varirale od najniže 1,7% do najviše 5,8% u 2007. godini. Ovim zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci člankom 3. utvrđeno je da je održavanje stabilnosti cijena glavni cilj Hrvatske narodne banke. Istim člankom stavkom 2. Hrvatska narodna banka se obvezuje podupirati gospodarsku politiku Republike Hrvatske i pritom djelovati u skladu s načelima otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije. banke u nacionalnoj ekonomiji, u ostvarenju industrijskog rastu, povećanju BDP-a, smanjenju stope nezaposlenosti u očuvanju stabilnosti bankarskog sustava je iznimno važna i presudna. To je razvidno i iz zadataka Hrvatske narodne banke propisanih ovim zakonom, a to su utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike, držanje i upravljanje međunarodnim deviznim pričuvama Republike Hrvatske i nadzor bankarskog sustava Republike Hrvatske. Operacijama na otvorenom tržištu, politikom diskontne stope i politikom obvezne pričuve, dakle glavnim instrumentima monetarne politike, sve središnje banke pa tako i Hrvatska narodna banka ostvaruju svoje zadaće i ciljeve. Treba imati na umu da središnje nacionalne banke istodobno monetarnom politikom kontroliraju ukupnu potrošnju u društvu. Klub HDZ-a podržava ovaj zakonski okvir djelovanja Hrvatske narodne banke jer joj jer joj omogućuje nesmetano ostvarivanje temeljnih funkcija, zadaća i ciljeva Hrvatske narodne banke Republike Hrvatske, ali i zbog činjenice da je glavni razlog za predlaganje ovog zakona o HNB-u daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom a sve prema opaskama koje su Europska središnja banka i Europska komisija dale na važeći zakon. Predloženim zakonom uskladiti će se zakonodavstvo Republike Hrvatske s važećim pravnim standardima u dijelu koji se odnosi na stupanj neovisnosti središnje banke kao i na cilj Hrvatske narodne banke. Predloženim zakonom postiže se visok stupanj institucionalne, funkcionalne, osobne i financijske neovisnosti o Hrvatskoj narodnoj banci predviđa se da od ukupno 119 članaka zakona, 77 članaka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama", a 19 članaka zakona i to od 70. do 87. i 112. stupiti će na snagu na dan ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije dok će 23 članka od 88. do 110. i članak 113. stavak 8. stupiti na snagu na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske. Važno je posebno naglasiti da se ovim zakonom izričito određuje zabrana kreditiranja javnog sektora na što upućuje članak 40. zakona koji kaže da HNB ne može odobravati kredite Republici Hrvatskoj, izvanproračunskim fondovima Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj, a niti društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne samouprave imaju dominantan utjecaj. Istodobno Hrvatska narodna banka ne smije od tih društava kupovati njihove dužničke instrumente. o Hrvatskoj narodnoj banci predviđen je i omogućen kontinuitet u vođenju Hrvatske narodne banke, jer članak 44. stavak 6. predviđa da svi članovi savjeta, guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri imenuju se na šest godina bez ograničenja broja mandata. Zbog svega navedenog, klub HDZ-a podržava donošenje ovog Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, jer se njime stvara pravni okvir za neovisno i nesmetano djelovanje Hrvatske narodne banke u ostvarenju temeljnog cilja HNB-a očuvanja stabilnosti cijena, ali i zbog stvaranja pravnog okružja u kojem u kojem će HNB moći nesmetano provoditi monetarnu i deviznu politiku u cilju podupiranja gospodarskog rasta. Stoga će klub HDZ-a glasovati za donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

Prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci sadrži znatan dio odredbi iz postojećeg Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlogom zakona definiran je odnos Hrvatske narodne banke s Republikom Hrvatskom, kreditnim institucijama i međunarodnim institucijama i organizacijama, tijelima i institucijama Europske unije, nadležnost i zadatke Hrvatske narodne banke od dana pristupanja Republike narodne banke nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice u Republici Hrvatskoj, a istaknuti su kao glavna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom.

Kao dosadašnjim zakonskim odredbama glavni cilj Hrvatske narodne banke prema članku 3. jest odražavanje stabilnosti cijene kroz podupiranje gospodarske politike Republike Hrvatske te održavanje stabilnosti tečaja kune prema ostalim valutama na tečajnici što doduše novim zakonom nije izričito definirano, ali se podrazumijeva kroz provođenje mjera monetarne i devizne politike. Jednako kao i u prethodnom Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, člankom 4. utvrđuje se da je Hrvatska narodna banka samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti poslova iz svoje nadležnosti. Člankom 5. stavkom 2. definira se pojam kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac. Poslovanje svih navedenih kreditnih institucija u ovom članku pobliže se utvrđuje u Prijedlogu zakona o kreditnim institucijama koji će nadam se, zamijeniti postojeći Zakon o bankama, kreditnim unijama i šted-bankama i stambenim štedionicama i predviđa se da nakon završetka javne rasprave uskoro uđe i u saborsku proceduru. Člankom 8. utvrđuje se isključenje od odgovornosti zaposlenika i članova savjeta Hrvatske narodne banke i takvo zakonsko rješenje sadržano je i u važećem zakonu. razumije se./ … principe supervizije stavak 2. predstavlja novinu kojom se isključuje odgovornost Hrvatske narodne banke, članova savjeta i zaposlenika Hrvatske narodne banke za štetu počinjenu u obavljanju poslova supervizije i nadzora, osim ako je šteta počinjena namjerno ili grubom nepažnjom, a isto tako stavkom 3. propisano je da ne odgovaraju za štetu koja bi eventualno bila počinjena davanjem naloga posebnoj Upravi za vođenje poslovanja kreditne institucije, osim ako je šteta počinjena namjerno ili grubom nepažnjom. Međutim, odgovornost zaposlenika i članova Savjeta Hrvatske narodne banke bila je na žalost prisutna i za vrijeme tzv. prve bankovne krize koja je trajala od 91. do 95. i druge bankovne krize početkom 98. i koje su ukupno iznosile oko 5,45 milijardi američkih dolara prema izvješću tadašnjeg guvernera dr. Marka Škreba, podnesenog ovom Hrvatskom saboru u travnju 2000. godine. Hrvatske narodne banke nije odgovarao za propast 24 banke kojima je Hrvatska narodna banka izdala dozvole za rad i bila dužna obavljati poslove kontrole i nadzora nad poštivanju zakonitosti u poslovanju. narodne banke koji su i sada na odgovornim poslovima u Hrvatskoj narodnoj banci, propustili su poduzeti potrebne mjere i postupke za vrijeme svog privremenog na koji su bili upućeni kao stručnjaci Hrvatske narodne banke i u Dubrovačku banku i u Gradsku banku, a i u Croatia banku i što je imalo za posljedice dodatnu sanaciju i Dubrovačke banke, stečaj Gradske banke i već deset godina stagnaciju i propadanje Croatia banke s tim da je Croatia banka sanirana sa 550 milijuna kuna i čiji dioničari se nisu pomirili s gubitkom dionica o čijoj vrijednosti nije odluku donijela skupština banke već administracija Hrvatske narodne banke. Nakon dobivenih pojedinačnih sporova na Vrhovnom sudu tužili su Republiku Hrvatsku sudu u Strassbourgu i za očekivati je da će biti predmetom razgovora i u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom.

Savjet Hrvatske narodne banke je nadležan i odgovoran za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke. Savjet Hrvatske narodne banke utvrđuje politike koje su vezane uz djelovanje Hrvatske narodne banke i ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje potreba za radom vanjskih članova Hrvatske narodne banke, ali se povećava zastupljenost viceguvernera sa četiri Člankom 51. kao i u važećem zakonu definira se u cijelosti na identičan način rad i odgovornost Unutarnje revizije. Pri tome, u ovom članku posebna je važna odredba točke 2. stavka 2. koja glasi "obavlja periodičnu reviziju rada osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima i svih organizacijskih dijelova Hrvatske narodne banke kako bi se osiguralo strogo poštivanje zakona i drugih propisa koji se odnose na Ova odredba je na snazi i u sada važećem zakonu, a trebalo bi je provesti u praksu po nalogu guvernera, rukovoditelj unutarnje kontrole. Da li se to provodi? Sukladno zakonskim odredbama i obvezama Hrvatska narodna banka nije obavila nakon bankovne krize u '90.-tima, a niti nakon toga revizija rada osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima. Bilo je više nego dovoljno indicija i razloga da se to provede i da se na taj način pruži dokaz hrvatskim građanima o odgovornosti, odgovornom odgovornom i poštenom i to prije bilo kakvih sudskih postupaka i time bi sasvim sigurno zaslužila zakonom utemeljenu ulogu samostalne i neovisne monetarne vlasti koja je ujedno odgovorna Hrvatskom saboru. Nadležni guverneri, zamjenici guvernera, viceguverneri i osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima, bivši i sadašnji zaposlenici Hrvatske narodne banke nisu nikad hrvatskim građanima dali objašnjenje kako je moguće da je utrošeno oko 19 milijardi kuna na sanaciju banaka, isplatu osiguranih štednih uloga, a da pri tom nitko i Hrvatske narodne banke koji su bili ovlašteni za izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka, nadziranje poslovanja banaka i donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira bankarsko poslovanje nije odgovarao ili podnio ostavku bar iz moralnih razloga. Naprotiv, neki od njih su u međuvremenu i napredovali i dalje obnašaju odgovorne dužnosti u Hrvatskoj narodnoj banci. Stoga donošenje i usvajanje ovog Prijedloga zakona o Hrvatskoj narodnoj banci neće donijeti ništa dobro hrvatskim građanima ako odgovorne osobe u Hrvatskoj narodnoj banci ne obavljaju zakonom utvrđene poslove i da u slučaju kršenja zakonskih odredbi nema nikakvih zakonskih i moralnih sankcija. Odgovornost za rad Hrvatske narodne banke neosporno snosi i Vlada Republike Hrvatske koja donosi prijedloge novih zakona, a da pri tome ne vodi računa da li su se i kako postojeći zakoni primijenili u praksi i koje štete su prouzročili za građane i gospodarstvo. Ja sam u svom izlaganju komentirao samo neke članke Prijedloga zakona o Hrvatskoj narodnoj banci koji su i sad sadržani u važećem zakonu, ali njihova primjena nije zaživjela. Ostale odredbe prijedloga zakona su date temeljem obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europske unije i za koje smatram da nije potrebno komentirati. Hrvatska narodna stranka će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, pomoćnici ministra. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. No evo, voljela bih se osvrnuti na pojedine segmente ovog zakona i možda otvoriti određena poglavlja koja će koristiti za daljnju raspravu, eventualno poboljšanje ovakvog jednog prijedloga. Naravno da uvažamo činjenicu da je potrebno uskladiti između ostalih zakonskih rješenja i sam Zakon o Hrvatskoj banci sa pravnom stečevinom I kad pogledamo sadašnji prijedlog zakona i zakon koji je na snazi onda možemo reći da se ustvari zakon mijenja u nekim manjim detaljima, on se ne mijenja suštinski. Budući da će ulazak u Europsku procjene su neke dvije godine nakon ulaska u punopravno članstvo Europske unije, sigurno je da tu ima još dovoljno prostora za širu raspravu ukoliko se pokaže da eventualno ciljevi koji su zadani i ove neke odredbe možda trebaju biti korigirani. Nezavisan položaj Hrvatske narodne banke bio je osiguran i dosadašnjim zakonom, a to je osigurano i ovim novim prijedlogom zakona. U tom smislu možemo reći da se ništa ne mijenja. Kao glavni cilj Hrvatske narodne banke i dalje se zadržava stabilnost cijena, a obzirom na globalnu situaciju inflacije možda HNB taj cilj neće moći ispuniti u potpunosti Nama u HSS-u se čini da bi također ciljevi HNB-a trebali biti definiranje i implementiranje monetarnih politika, suradnja sa Vladom Republike Hrvatske u definiranju i podupiranju u ostvarivanju ekonomskih politika, održavanje i upravljanje deviznim pričuvama Republike Hrvatske i upravljanje sustavom domaćih plaćanja pa evo i to upućujemo prema predlagatelju da razmisli kao mogućoj nadopuni zakona. Zadržavanje glavnog cilja Hrvatske narodne banke u pogledu stabilnosti cijena zasigurno treba biti predmet rasprave. Po našem mišljenju možda bi bilo učinkovitije prihvaćanje gornjih ciljeva koji bi omogućili vođenje suverenih monetarnih politika i podupiranje od strane HNB-a ostalih ekonomskih politika, a koje bi bile ne samo u funkciji održavanja makroekonomske stabilnosti već i u funkciji ekonomskih politika kojima bi se podupirao podupirao ekonomski rast i prilagođavanje hrvatskog gospodarstva za ulazak na otvoreno tržište Europske unije, ali i ostvarivanje odgovarajućeg položaja na globalnom međunarodnom tržištu. Hrvatska narodna banka prema prijedlogu zakona zadržava ulogu nadzora nad bankarskim sustavom. Možemo reći da to i nije učestala praksa u zemljama Europske Europske unije, jer sve više zemalja članica Europske unije nastoji objediniti superviziju nad ukupnim financijskim sustavom u okviru posebnih Vladinih agencija izvan centralnih banaka. Primjeri su Njemačka, Velika Britanija, Austrija, pa svakako i o tome treba razmisliti. U odnosu na ranije najavljene promjene u sustavu upravljanja Hrvatskom narodnom bankom, novi zakon zadržava sadašnje rješenje, ako uspoređujemo to sa centralnim bankama u većini zemalja članica Europske unije, oni imaju ipak nešto manja i profesionalna tijela. Zadržavanje sadašnjih broja članova savjeta HNB-a i broja viceguvernera, ukupno 8 vanjskih članova savjeta, guverner, zamjenik i 4 viceguvernera. Moramo se složiti da je poprilično da veliko tijelo, pa je naše mišljenje da možda konstruktivniji i učinkovitije bile da se to smanji, primjerice broj guvernera na najviše 3 sa uključenim zamjenikom guvernera, kao i broj vanjskih članova na 5. Jednako tako, prema ovom zakonu guverner Hrvatske narodne banke zadržava pravo samostalnog donošenja odluka o nekim važnim pitanjima monetarnih politika, bez suglasnosti sa savjetom HNB-a što ne bi trebalo biti praksa, pa u tom dijelu predlažemo također određene izmjene. Naravno, evo uz sve ovo što sam naglasila HSS će svakako podržati predloženi Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci i obzirom da guvernera nema ovdje, ja bih ipak iskoristila priliku da mu prenesete naše čestitke u ime kluba HSS-a za nagradu koju je primio nedavno kao komunikator komunikator godine. Mi smatramo da je to doista i zaslužio. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom Zakona. Poznato je da je Hrvatski sabor u travnju 2001. godine donio Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, kojim se uređuje monetarna politika u Hrvatskoj i to u skladu sa standardima razvijenih pravnih država, posebice članica Europske unije, te je tim zakonom i određena uloga HNB-a, a to je postizanje i održavanje stabilnosti cijena u skladu sa načelima otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije. Nastojalo se osigurati samostalnost, neovisnost i to institucionalno, funkcionalnu, osobnu i naravno financijsku Hrvatske narodne banke, što znači da na njezine odluke ne mogu utjecati druge institucije i tijela. Glavni razlog novog zakona kojim se uređuje položaj Hrvatske narodne banke je daljnje usklađenje sa stečevinama Europske unije, s obzirom da su europska komisija i Europska središnja banka dale svoje primjedbe na postojeći zakon. Usvajanjem i primjenom predloženog zakona osigurat će se nesmetano funkcioniranje Hrvatske narodne banke u okviru europskog sustava središnjih banaka u trenutku pristupanja Europskoj uniji. Europskoj uniji. To je jedna od onih zakona koji ne mogu čekati, već ga treba donijeti sada i to po hitnom postupku. Hrvatska narodna banka spremno dočekati punopravno članstvo i uvođenje eura kao službene novčane valute Republke Hrvatske, vjerujemo skoroj budućnosti. Zakon koji je pred nama, sadrži i druge prilagodbe koje proizlaze iz nekih uredbi i smjernica, te preporuka Europske unije. Ovim zakonom određuje se položaj središnje banke do ulaska u Uniju, nakon ulaska, te nakon uvođenja nove valute. Zakonom se određuje, da je od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatska narodna banka dio europskog sustava središnjih banaka. Od dana pristupanja do dana uvođenja eura, Hrvatska narodna banka je dužna voditi monetarnu politiku koja treba omogućiti ostvarenje utvrđenih ekonomskih kriterija za uvođenje eura. Člankom 71. usklađena je pravna stečevina s ugovorom o osnivanju Europske zajednice. Propisuje se da su Hrvatska narodna banka, članovi njezinih tijela, pri ostvarivanju svojeg cilja i izvršavanju zadataka neovisni u donošenju i provođenju svih odluka koje se temelje na predloženom zakonu. Hrvatska narodna banka nakon ulaska u Europsku uniju nije vezana uputama institucijama i tijela Europske unije. Na nju ne mogu utjecati vlade država članica, ali se istovremeno naša središnja banka obavezuje da će podupirati opću gospodarsku politiku Europske zajednice. Obavezuje se i da će prilikom donošenja mjera u vezi s tečajem domaće valute, uvažavati zajednički interes zemalja članica do uvođenja eura. Odredbama ovog zakona uređuju se i očekivane promjene u ostalim propisima, poput uvođenja pojma kreditnih institucija, pojma sustava za namirivanje platnih transakcija i ostalih koji su nužni za potrebe ovog zakona. Za provođenje zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz državnog proračuna, a hitni postupak je u ovom slučaju nužan, jer zakon koji uređuje pitanja Središnje nacionalne banke, mora biti usklađen s Odredba ugovora o osnivanju Europske Europske zajednice i s odredbama Statuta Europske središnje banke i Europskog sustava središnjih banka do pristupanja uniji. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Centralna banka je vrhovna novčana vlast neke zemlje, ona je zapravo najvažnija monetarna institucija svake moderne ekonomije. Po svojim karakteristikama i funkcijama ona se razlikuje od ostalih financijskih institucija. Povijesno su se centralne banke u većini slučajeva razvile iz privatnih banaka koje su kreditirale državu, zašto im je država za uzvrat povjerila monopol na izdavanje bank nota. Centralna banka u većini zemalja ima funkciju reguliranja novca u opticaju i emisije kredita radi stabilnosti vrijednosti novca, kao i likvidnosti i solventnosti privrednog sustava, zatim vodi brigu o likvidnosti i solventnosti banaka, brine o platnoj bilanci zemlje i njezinoj uravnoteženosti, održavanju međunarodne likvidnosti, te obavlja transakcije za državu. U Republici Hrvatskoj funkciju centralne banke ima Hrvatska narodna banka. Ona je središnja banka Republike Hrvatske čiji se položaj, prava i dužnosti uređuju zakonom. U obavljanju svojih poslova samostalna je, neovisna i odgovorna Hrvatskom saboru. Nakon proglašenja državne neovisnosti Republike Hrvatske započeo je proces njezina monetarnog osamostaljenja, osnivanjem dakle, neovisne Hrvatske središnje banke. Od tada Hrvatska narodna banka utvrđuje i provodi monetarnu politiku, politiku emisije primarnog novca i kontrolira rad banaka. U definiranju i provođenju monetarne i devizne politike koristi čitav niz mjera koji je uobičajen u praksi svih središnjih banaka. Osim utvrđivanja i provođenja monetarne i devizne politike neki od važnih zadataka Hrvatske narodne banke jesu držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske, izdavanje novčanica i kovanog novca, izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka, nadziranje poslovnih banaka i donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira bankarsko poslovanje. Hrvatska narodna banka podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske i pri tome djeluje u skladu sa načelima tržišnog gospodarstva. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u donesenim u prosincu 2006. godine dodatno je učvršćena neovisnost Središnje banke i stvorene su zakonske pretpostavke da danom pristupanja Republike Hrvatske HNB postane sastavnim dijelom europskog sustava europskih banaka te da počne obavljati zadatke u skladu sa statutom europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Upravo se ova neovisnost ogleda kroz institucionalnu, funkcionalnu, osobnu i financijsku neovisnost. Prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, o kojemu danas raspravljamo predstavlja usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije prije svega u dijelu koji se odnosi na na stupanj neovisnosti Središnje banke kao i na cilj Hrvatske narodne banke. Isto tako predloženim zakonom će se u cijelosti osigurati funkcioniranje Hrvatske narodne banke u okviru europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, kao i nakon ulaska Republike Hrvatske u Važno je naglasiti isto tako da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju institucije i tijela Europske unije i vlade država članica Europske unije ne smiju utjecati na neovisnost HNB-a na donošenje i odluka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 odluku Hrvatske narodne banke u područjima iz njezine nadležnosti što je u ovom prijedlogu zakona uređeno u članku 71. Ovaj je Prijedlog zakona iznimno važan jer se njegovim odredbama uređuje položaj Hrvatske narodne banke do dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo položaj Hrvatske narodne banke nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao i položaj Narodne banke nakon uvođenja Eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske. Upravo zbog svih navedenih razloga dajem punu podršku Prijedlogu zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući Hrvatskoga sabora, uvažene kolege iz Vlade, dame i gospodo zastupnici. Kao što su i moji prethodnici rekli pred nama je i još jedan prijedlog zakona kojeg usklađujemo sa Europskom unijom, a jasno je da podlogu za njegovo donošenje imamo u hrvatskom Ustavu u dva članka, odnosno dva podstavka, te kao takav i danas na toj osnovi o njemu raspravljamo. Jasno je da je Hrvatska narodna banka središnja banka Republike Hrvatske i da su njezin položaj, prava, dužnosti, obaveze i određene zakonom. Također jasno je da je Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci donesen 2001. godine i shodno tome njome je određena monetarna politika u našoj zemlji a u skladu sa standardima razvijanjem razvijanjem država a posebice država Europske unije a svakako i kao osnovni cilj Hrvatske narodne banke definirano je i postizanje i održavanje stabilnosti cijene koje su i svi moji prethodnici u raspravi spomenuli. No svakako da je to danas u novo nastaloj ekonomskoj situaciji u čitavoj Europi, a usuđujem se reći u čitavom svijetu posebice kroz dva nova segmenta privrednog života a to je cijena energenata i cijena hrana dobiva poseban značaj i time je i sama uloga Hrvatske narodne banke tim veća kao jednog izuzetno bitnog segmenta koji to na određeni način i prati a zakonom koji je donesen svakako i to i to uvijek volimo reći nastoji se postići samostalnost i neovisnost Hrvatske narodne banke i zbog toga to vrijedi i ovom prilikom ponoviti. Kada govorimo o ta četiri segmenta zgodno je spomenuti u čemu se one u bitnome određuju. Pa kada govorimo o njezinom institucionalnoj neovisnosti, to znači da je ona neovisna od drugih institucija drugih institucija i tijela državne vlasti ili svih onih koji na nju mogu utjecati, svakako kada govorimo o funkcionalnoj neovisnosti ona se odnosi na jasno postavljen cilj u odabiru, odabiru, kako mjera, tako i svih instrumenata same monetarne politike. U okviru i rasprave u Saboru prošlim tjednima vrlo često smo govorili i o sukobu interesa o zaštiti vanjskih interesa, pa svakako kada je riječ o samoj Narodnoj banci, o HNB-u onda je to osobna neovisnost kroz zaštitu članova tijela Hrvatske narodne banke, od njezinih mogućih vanjskih utjecaja vrlo bitno i zato jedan od ta tri, četiri čimbenika i ovaj. I konačno ta financijska neovisnost znači da sa svojim mjerama, sa naravom monetarne i devizne politike se određuju i govorimo na način stvaranja prihoda rashoda, a ne obrnuto, znači da narav monetarne i devizne politike određuje same prihode i rashode. Svakako da u svom tom dijelu i prijedlogu novoga Zakona koji je na našim klupama jeste stav da se to nacionalno zakonodavstvo shodno Protokolu o Statutu europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke uključujući zakone o nacionalnom i središnjim bankama bude usklađeno sa odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice i odredbama Statuta najkasnije do onoga dana do kada i mi postajemo punopravni članovi Europske unije. I sukladno tome u svom tom vremenu izrađen je ovaj nacrt prijedloga koji se u cijelosti usklađuje to naše zakonodavstvo u odnosu na važeće pravne standarde Europske unije, a posebice u onom dijelu koje se odnosi na taj stupanj neovisnosti banke a o čemu sam malo prije i govorio.

samih cijena za koju ja u ovom momentu smatram da je jedan od gotovo prioritetnih zadataka u uvjetima u kojima se danas nalazimo. Svakako jasno je da tako predloženim zakonom u cijelosti se osigurava nesmetano funkcioniranje HNB-a u okviru europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke kako pristupanjem Republike Hrvatske u to članstvo. A svakako i dolaskom onog drugog bitnog momenta, a to je prihvaćanja kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske i zbog toga je ovim zakonom i ta bitna pretpostavka, prijedlogom zakona se i ta bitna pretpostavka ostvaruje. Kao što je spomenuto s obzirom na dobar dio važećeg teksta, teksta važećeg zakona koje je bilo potrebito nužno doraditi i s obzirom na činjenicu da je dobar dio tog važećeg teksta već imao opsežnije primjene normalno je i primjereno je da u okviru današnjeg prijedloga imamo prijedlog novog teksta zakona pa zato on danas i stoji ovdje na saborskim klupama. S obzirom da sam na početku rekao da je to jedan zakon koji je vezan na usklađenje sa EU standardima jasno je da je Republika Hrvatska preuzela obvezu usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije kojom se uređuje ovo područje te jasno je da ću se o svemu ovdje izrečenome i ovaj zakon u ovakvom obliku i podržati. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.